Tomislav Ivić, državni tajnik u Ministarstvu obrane. Izvolite državni tajniče. **Ivić, Tomislav (HDZ)** Hvala lijepo poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici Hrvatskoga sabora. Nakon donošenja Strategije nacionalne sigurnosti, Zakona o sustavu domovinske sigurnosti kojim je taj sustav formalno i uspostavljen a nakon 12 godina od primjene Zakona o obalnoj straži RH utvrđena je potreba za donošenjem novog zakona s namjerom daljnjeg razvoja obalne straže RH. Hrvatska vojska uz temeljnu misiju i zadaću zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti RH obrane RH i saveznika misije sudjelovanja u operacijama, odgovara na krize u inozemstvu, sudjelovanje u mjerama izgradnje sigurnosti i povjerenja pruža potporu civilnim institucijama u zaštiti prava interesa RH na moru, gašenju požara otvorenog prostora, u poplavama, traganju i spašavanju na kopnu i moru, medicinskom prevoženju kao i drugim situacijama na način primjeren vrsti i razini ugroze i okolnostima u kojima se aktivnosti provode. Korištenje sposobnosti hrvatske vojske u potpori civilnim institucijama i djelovanju u sinergiji s drugim tijelima potvrđuje se kao potreba

energetske i kibernetičke sigurnosti, ugrožavanja prirodnog okoliša, tehnoloških katastrofa ali i drugih brzorastućih kriza, uporaba oružja masovnog uništenja i hibridnih prijetnji. Mora, podmorje i morsko dno posebno su važni za gospodarski razvoj RH, stoga se pozornost usmjerava na održivo gospodarenje i zaštitu bogatstva koja koja se nalaze u morskim područjima nad kojima RH ima suverenitet, suverena prava i jurisdikciju. Kao što je istaknuto, nakon 12 godina od donošenja Zakona o Obalnoj straži RH i njegove i njegove primjene postoji potreba za donošenjem novog zakona radi daljnjeg razvoja Obalne straže RH. Obalna straža RH organizacijski se oslanja na raspoložive kapacitete Hrvatske ratne mornarice. Uglavnom se to odnosi na iskoristivost ljudskog potencijala obučenih kapaciteta te potpunu logističku potporu provedbe svih aktivnosti. Primarna zadaća obalne straže je nadzor i zaštita suverenih prava i interesa te provedba jurisdikcije RH u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu i otvorenom moru, a u teritorijalnom moru i unutarnjim morskim vodama obalna straža pruža potporu našim državnim tijelima u nadzoru i zaštiti prava i interesa RH na moru. Cilj ovog zakona je definiranje poslova obalne straže i ovlasti ovlaštenih osoba, regulirati sva pitanja vezana za funkcioniranje obalne straže. Predloženi zakon uređuje postupanja vezano uz nadzor morskog ribarstva, nadzor sigurnosti plovidbe, zaštitu morskog okoliša, zaštitu prirode i kulturne baštine. Zakonom se iscrpno propisuju ovlasti ovlaštenih osoba obalne straže koje su u odnosu na važeći zakon stupnjevane po kategorijama. Novina ovog zakona je u tome što se utvrđuju uvjeti za davanje ovlasti ovlaštenim osobama obalne straže za obavljanje inspekcijskih poslova na moru u pojedinim upravnim područjima. Smatramo da će to pridonijeti jačanju sigurnosti i zaštiti interesa RH na moru. Kao mjera unapređenja stanja sigurnosti i zaštite morskog prostora, sukladno zadaćama sustava domovinske sigurnosti predloženi zakon prepoznaje i ulogu središnje koordinacije, koordinacije, njezina stručnog tijela i područnih jedinica kao tijela nadležnih za koordinaciju rada u nadzoru i zaštiti interesa RH na moru. Zaključno, predloženi zakon predstavlja daljnje unapređenje u izgradnji sustava domovinske sigurnosti i obavljanju poslova obalne straže te ojačanje suradnje i koordinacija rada nadležnih državnih tijela na moru. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu RH. Predlažem da podržite Prijedlog zakona o Obalnoj straži RH. Hvala lijepo. Miro (MOST)** Hvala lijepo. Predsjedniče, kolegice i kolege. Tražim stanku u ime kluba MOST-a od 10 minuta. Kada govorimo o Zakonu o Obalnoj straži onda moramo postaviti brojna pitanja na koja nije dao predlagatelj odgovore u koliko je slučajeva postupala obalna straža i utvrđena sumnja na kaznena djela, koji su to prekršaji, kakvi su to prekršaji jer smo svjedoci da nama talijanski ribari, cijelom narodu, obalnoj straži, hrvatskoj vojsci, policiji držu srednji prst i da izlovljavaju ribu kako god žele na štetu RH, a poglavito svih ribara. nezavisnih lista je predlagao da se proglasi isključivi gospodarski pojas i to je zaštita naših teritorijalnih voda. Mi u ovome slučaju imamo nezaštićene 25 tisuća kvadratnih kilometara našega mora. Europska komisija 2013. u svome izvješću kaže da Hrvatska godišnje gubi 170 do 270 milijuna eura, što znači da je Hrvatska izgubila 28 milijardi kuna od 2000. godine, a kada to pogledamo to vam je 12 Peljeških mostova. Zbog čega ne smijete proglasiti isključivi gospodarski pojas? MOST je opet dao u proceduru da zaštitimo svoje more, svoje vode. To je naša obaveza jer 28 milijardi kuna dosadašnjih šteta je ogromna šteta. I sada vam je taj zakon u proceduri, ako vam je problem što je to MOST-ov uvaženi tajniče zakon, vi ga predložite i zaštitimo naše teritorijalne vode. To je naše pravo, međunarodno pravo, imamo tu obavezu napraviti prema našim građanima, a ne terorizirati naše ribare, a dodvoravati se fašistu Tajaniu isključivo da bi se napredovali u europskim tijelima. Hvala Stanka će biti odobrena. Javio se kolega Zekanović. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Također tražim stanku od 10 minuta radi dodatnih konzultacija vezano za ovaj zakon. Razlog je zato što državni tajnik u jednom kratkom obraćanju ovdje nije niti jednom riječju rekao koji su konkretno poslovi obalne straže, zapravo ključni posao nije rekao, a to je pod brojem jedan u samom članku 5. zakona, „nadzor i zaštita suverenih prava RH u zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu i epikontinentalnom pojasu RH“, dakle u pojasu koji nije proglašen. Dakle, kako mi možemo uopće nešto štititi kad uopće nismo iskoristili svoje međunarodno pravo, pravo prema međunarodnom pomorskom zakonu, prema znači jednoj dobroj praksi u svijetu, da zaštitimo ono što je naše, tako da zbog tog razloga ja smatram da je ovaj pristup jedan nesuverenistički pristup kojeg vi imate, vi ste naglasili ovdje tri puta suverenost, a upravo pristup vaše Vlade znači je nesuverenistički jer se preko 23000 km2 našeg teritorija dalo, poklonilo na iskorištavanje, reću na uzurpiranje susjedima, ovdje prije svega mislim na Italiju, ali naravno mislim i na Sloveniju. Zapravo apsolutno je i smiješno je da smo mi zabranili ribolov svim onim ribaricama koje nisu iz EU, kao da nam Filipinci ili Indijci dolaze ovdje ribariti, a sami znamo da isključivo imamo problem sa talijanskim kočarima. znači tražim stanku da bi se dodatno konzultirali vezano uz ovaj zakon. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Odobrava se stanka, javlja se i kolega Bačić, izvolite. Zahvaljujem g. predsjedniče. U ime Kluba zastupnika HDZ-a također tražim stanku od 10 minuta kako bi se još dodatno konzultirali oko Zakona o obalnoj straži. Prije toga želim reći da sam kao voditelj vladine radne skupine 2006., '07. i '08.g. pripremao Zakon o obalnoj straži, a potreba osnivanja obalne straže u RH bila je kao odgovor na proglašenje zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa. Naime, proglašenjem zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa RH dobila je još oko 30 000 km2 koje je trebala kontrolirati. Naime, netočno je ono što čujem od kolega iz oporbe da RH nije zaštitila svoj dio Jadrana, do polovine Jadrana, od granice teritorijalnog mora tj. zaštićeni ekološko ribolovni pojas i njegovim proglašenjem preuzete su sve važne sastojnice gospodarskog pojasa, posebno u dijelu koji se odnosi na ekologiju i na ribolov, zato se i on zove zaštićeni ekološko ribolovni pojas i na taj način smo tada proglašavajući taj zaštićeni ekološko ribolovni pojas, on, njega proglasili i prijavili UN-u, a a s druge strane smo ga suspendirali na države članice EU. Ono što želim reći da sve sastavnice gospodarskog pojasa ima i ekološko ribolovni, zaštićeno ekološko ribolovni pojas. Da je gospodarski pojas tada bio danas bi se na Jadranu u dijelu zaštićenog ekološko ribolovnog pojasa ista politika u dijelu zaštite ribolovnog fonda provodila kao što se provodi sa zaštićenim ekološkim ribolovnim pojasom. Prema tome, nema nikakve razlike i dalje se zaštićeni ekološki ribolovni pojas ne bi odnosio na države članice EU, pa i mene g.